Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011. Europskog parlamenta i vijeća od 16. veljače 2011. godine o građanskoj inicijativi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 337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 Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Uvodno će obrazložiti prijedlog zakona

o građanskoj inicijativi kojom se uređuje oblik sudjelovanja javnosti u oblikovanju europskih javnih politika tzv. Europska građanska inicijativa koja omogućuje jednom milijunu državljana znatnog broja država članica EU da izravno zatraže Europsku komisiju, da predlože za njih relevantnu zakonodavnu inicijativu u području nadležnosti EU. Kako je područje Europske građanske inicijative na razini EU uređeno uredbom kao sekundarnim izvorom prava koja će danom pristupanja biti neposredno i u cijelosti primjenjiva u RH ovaj zakonski prijedlog omogućava provedbu navedene uredbe. Predmetna uredba uređuje da prije početka prikupljanja izjava o potpori organizatori zahtijevaju od nadležnog tijela relevantne države članice da potvrdi kako je sustav internetskog prikupljanja koji se koristi za prikupljanje izjava o potpori u skladu sa člankom 6. stavkom 4. uredbe te da nadležno tijelo kada je sustav internetskog prikupljanja u skladu s navedenom odredbom uredbe izda potvrdu u tu svrhu. Predmetnom uredbom utvrđuje se da organizatori podnose izjavu o potpori u papirnatom ili elektroničkom obliku relevantnim nadležnim tijelima u državi članici radi provjere i certificiranja te da nadležna tijela izdaju potvrdu u skladu s modelom utvrđenim u prijedlogu 6. uredbe kojom potvrđuju broj valjanih izjava o potpori za dotičnu državu članicu. Sukladno uredbi svaka država članica određuje jedno nadležno tijelo odgovorno za koordinaciju procesa provjere izjava o potpori i izdavanja potvrde kojom se potvrđuje broj valjanih izjava u potpori za dotičnu državu članicu. Uredbom je također određeno da države članice osiguravaju, da organizatori budu primjereno kažnjeni za kršenje ove uredbe, a posebno zbog lažnih izjava organizatora i neovlaštene uporabe podataka da kazne trebaju biti učinkovite, razmjerne i obračajuće. Zakonskim prijedlogom određuje se Ministarstvu uprave kao nadležno tijelo za izdavanje potvrde da je sustav internetskog prikupljanja koji se koristi za prikupljanje izjava o potpori u skladu s uredbom, te da potvrdu izdaje na temelju prethodne provjere usklađenosti sustava internetskog prikupljanja izjava o potpori sa člankom 6. stavkom 4. Uredbe EU 211/2011. i Uredbe 1179/2011. koju provodi državno tijelo nadležno za sigurnost informacijskih sustava. Zakonskim prijedlogom također se određuje Ministarstvo uprave kao nadležno tijelo za koordinaciju procesa provjere izjava o potpori i izdavanje potvrde kojom se potvrđuje broj valjanih izjava o potpori za RH. Uredbom se također utvrđuje da je u obradi osobnih podataka na temelju ove uredbe organizatori građanske inicijative i nadležna tijela države članice djeluju u skladu s Direktivnom 95/46. i nacionalnim odredbama donesenim na temelju te direktive. Kako je na temelju navedene direktive u RH donesen Zakon o zaštiti osobnih podataka, nad čijom primjenom nadzor provodi Agencija za zaštitu osobnih podataka. Ovim zakonskim prijedlogom također se utvrđuje da nadzor na provedbom uredbe u području zaštite osobnih podataka kao nadležno tijelo provodi Agencija za zaštitu osobnih podataka. Što se tiče članka 14. uredbe kojim je određeno da države članice osiguravaju da organizatori budu primjereno kažnjeni za kršenje ove uredbe posebno zbog lažnih izjava organizatora i neovlaštene uporabe podataka, prijedlogom ovog zakona nisu predviđene posebne prekršajne odredbe budući da za podnošenje neistinitih, odnosno krivotvorenih izjava o potpori fizička osoba, organizator podliježe kazni za kazneno djelo krivotvorenja isprave iz članka 278. Kaznenog zakona, dok su u odnosu na neovlaštenu uporabu podataka prekršajne odredbe propisane Zakonom o zaštiti osobnih podataka koji se sukladno uredbi kao nacionalne odredbe donesene na temelju spomenute Direktive 95/46. EZ u cijelosti primjenjuje na obradu osobnih podataka u primjeni uredbe. To su osnova pitanja koja se predlažu uraditi ovim zakonom. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Boris Blažeković. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, poštovani ministre, suradnici. Pred nama je prijedlog Zakona o provedbi uredbe (EU) br.211/2011. godine Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. godine o građanskoj inicijativi s konačnim prijedlogom zakona. Ja sam uredbu uspio pronaći samo na engleskom jeziku, a nadam se da će do ulaska Hrvatske u EU biti prevedena i na hrvatski. Ima? Ja nisam našao, ja sam našao samo, cijelu uredbu, samo na engleskom ali whatever, nema veze. Mislim sama uredba je puno interesantnija od onog što bi se činilo iščitavajući prijedlog ovog zakona. Inače bi pozdravi prvi put vjerojatno u sabornici imamo više žene od muškaraca, čestitam kolegice. Naime, oblici i način osobnog sudjelovanja hrvatskih državljana s biračkim pravom u obavljanju državne vlasti, lokalne, područne, regionalne samouprave uređeno je Zakonom o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja i oblici državne vlasti lokalne, područne odnosno regionalne samouprave. ministar da nam svima zajedno skratim ovu zadnju točku dnevnog reda, ali svakako bih htio reć ono da se, naime tim zakonskim prijedlogom između ostalog određuje Ministarstvo uprave kao nadležno tijelo za koordinaciju procesa provjere izjava o potpori i izdavanju potvrde kojom se potvrđuje broj valjanih izjava o potpori o potpori za RH. Suština je u tome da ono što ne pišu u tom zakonu, naime najmanje milijun punoljetnih građana, iz najmanje jedne četvrtine članica EU po Lisabonskom ugovoru ima pravo od Europske komisije zatražiti predlaganje nekog zakona. to bi naši građani isto tako mogli znat. Ukoliko predlagatelji žele da se i Hrvatska svrsta među zemlje čiji građani podupiru njihovu inicijativu, građani Hrvatske moraju ispuniti ovim zakonom propisani obrazac, a da bi se njihova potpora uvažila mora ih biti u dovoljnom broju. Minimalni broj građana, podupiratelja različit je za svaku državu, a dobiva se tako da se broj eurozastupnika iz pojedine države pomnoži sa 750, u ovom slučaju Hrvatske parlamentu biti zastupljena sa 12 zastupnika što znači da će pojedini prijedlog u sklopu Europske građanske inicijative morati poduprijeti najmanje 9000 birača iz Hrvatske, ukoliko predlagatelj žele da se i Hrvatska svrsta među zemlje čiji građani podupiru njihovu inicijativu. Potpora se jasno, već je i ministar to rekao, može dati i putem interneta, po određenim propisima i odredbama. I sad onaj moj politički dio, Hrvatska narodna stranka liberalnih demokrata načelno i snažno se zalaže za što veću participaciju građana u demokratskim procesima i javnim politikama. U posljednjih 20. godina u cijelom zapadnom svijetu došlo je do narušavanja ravnoteže između politike i ekonomije u sva tri važna područja. U analizi društvene akcije te u izgradnji institucija te posljedično dovelo do marginalizacije društva, te nemogućnosti punog razumijevanja onog što se događa i s društvo. Prevlast ekonomske logike bila je posebno pogubna za nove liberalne demokracije koje tek grade civilna društva. Zbog distorzije vrijednosti do koje je ova neravnoteža dovela nestaje društveni aktivizam usmjeren na opće dobro i vrijednosti kao što su solidarnost, jednakopravnosti, pravednost, zaštita manjina i naročito demokracija. Mobilizacija društva postala je mogućem samo na neprijateljstvu i sebičnosti. Dominacija ekonomije posebno u novim demokracijama rezultirala je korumpiranom politikom, pojavom mafije i najprimitivnijim političkim populizmom. Pobuna i demonstracija u većini države zapadne demokracije protiv banaka, krupnog kapitala, neoliberalne politike de facto su zahtjevom za povratak politike. Ti su prosvjedi najčešće bez vidljivih lidera i bez konkretnih zahtjeva čije ispunjavanje bi se moglo provjeriti njihova poruka je zahtjev za parcipacivnošću zaključivanjem društva u odlučivanju o vlastitoj sudbini na različitim razinama. To je zahtjev za povratkom pozitivnih vrijednosti za povratkom pozitivnih vrijednosti na kojima se temelji demokratska politička kultura solidarnosti, univerzalnih ljudskih prava, sloboda, građanske jednakosti, tolerancije i pravednosti kao praktičke kategorije u funkcioniranju državnih institucija zato HNS smatra da je jedna od prioriteta u nadolazećem razdoblju upravo afirmacija tih vrijednosti, jačanje, na njima utemeljene političke kulture, participacije u društvu. Kao podloga jačanje participativne kulture poseban značaj imaju dva procesa. Nužnost razavršavanja i izgradnje insitucija države, uključivanje građana u teme koje ih direktno mobiliziraju i zanimaju. Postoje drugi mehanizmi značenja političke participacije. To je svakako stvaranje kompetentne kritične javnosti, uloga medija, obrazovnih institucija ali i političkih stranaka. Da bi se participativna kultura uistinu razvija građani se u odlučivanju moraju sjećati kompetentnima a učinak odluke koje su sudjelovali mora im biti naprosto pipljiv i zato je posebno značajno sudjelovanje građana u odlučivanju na lokalnoj razini. Važno je razvijanje poticaja alternativnih tipova demokracije. Lokalna demokracija, alternativni oblici odlučivanja u životu vlastite zajednice naročito u najmanjim jedinicama lokalne samouprave i tu je po meni posebna priča demokracija na radnom mjestu. Zaposlenici moraju sudjelovati u odlukama kojim diktiraju svakodnevicu i za koju se smatraju kompetentnima. Iskorak prema otvorenosti vlastitim mora biti rezultata prilagodbe ekspertnih i političkih elita. HNS je uvjerenja da su procesi svakodnevno trajno sudjelovanje građana u razvoju društva i države neophodni i da se ne smiju svoditi samo na izlazak na izbore svake četiri godine. Građani na izborima svojim glasom odlučuju u kojem smjeru žele da se država razvija u sljedećem razdoblju ali građani imaju pravo ali i obvezu aktivno sudjelovati u političkim procesima i nakon izbora i to bez obzira da li su glasovali za poziciju ili opoziciju jer na koncu sve pozitivne i negativne odluke, rješenja, projekti snose ti građani. To je je najočitiji dokaze da je država njihova. Ako je država njihova dobro bi bilo da se za tu državu trajno i brinu što nikako ne znači javnu demokraciju, anarhiju. Predstavnička demokracija je nezamjenjiva. Participacija otvorena država znači stalni i veći utjecaj upravljanjima društvenim procesima i čvrstu kontrolu trošenja javnog novca. Nažalost uredba će se, usvajanje danas predlaže ne uredba nego zakon o toj uredbi je europska uredba i odnosi se na inicijative za Europsku komisiju i Europski parlament. Hrvatski građani takve inicijative mogu neposredno ostvariti samo putem referenduma. HNS će u ovom mandatu predložiti neke od propisa ili ovakav ili isti ovom kojim bi se građanima RH omogućilo pod sličnim okolnostima mogućnost inicijative i aktnim participaciju promjenama, izmjenama zakona i propisana svim razinama. svim razinama. HNS liberalnih demokrata će prihvatiti prijedlog zakona o provedbi uredbe EU br. 211/2011 Europskog parlamenta i vijeća od 16.veljače 2011.godine u građanskoj inicijativi koji je stupio nota bene na snagu 1.travnja ove godine.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 i sutra bismo odradili redom po dnevnom redu zaključno sa točkom 20. Hvala lijepa. Doviđenja! Hvala